Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Desetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 82 narodna poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje. Hvala.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema utvrđeno da je u sali prisutno 96 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika te postoje uslovi za rad.Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje, ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Poslovnika?Reč ima Milija Miletić.

Ministarstvu za životnu sredinu i ekologiju.Konkretno pitanje, pošto sam o tome više puta govorio u prethodnim zasedanjima i u prethodnom mandatu, govorio sam i tražio da se reše problemi u Elektronskoj industriji u Nišu, koja se svojevremeno, u prošlom veku, imala blizu 30 hiljada radnika. Preko 70 hektara površine zauzima taj kompleks EI u Nišu.Moje pitanje jeste konkretno vezano, pošto ima dosta velikog broja radioaktivnih gromobrana u samom kompleksu EI Niš, a i u samom Nišu, a ima ih i u Svrljigu, ima ih i u Aleksincu i u još nekim mestima, pošto je to veliki problem, još jednom pitam - kada će se obezbediti sredstva da se demontiraju ti radioaktivni gromobrani, da se to stavi van funkcije i normalno

imali smo dosta zapaljivih materija. Konkretno, boca sa opasnim gasovima, najopasniji su ksilan i fosfin, koji su samozapaljivi i eksplozivni, a ima dve boce koje se nalaze baš u delu elektronske industrije, a svi znamo da te boce moraju da se servisiraju najmanje jednom u šest meseci, da se to proverava, da ne dođe do eksplozije. Inače, od 1999. godine prošlog veka se to ne radi.Moje

koje bi bile pogubne za ljude koji tu rade, odnosno za sve ljude na teritoriji grada Niša?Još nešto. Za vreme kada je Elektronska industrija u Nišu radila rađena je galvanizacija. Ta otpadna voda i sada postoji u tim bazenima koji su podzemni, koji se nalaze na višim delovima, a ispod su reni bunari, ispod je Nišava. Zbog toga, moje pitanje – kada će se i to eliminisati, evakuisati, da ne dođemo u situaciju da dođe do zagađenja vode i dođe do nekog trovanja?Ovo nije da nekog želim da plašim. Samo želim da se to što pre uradi, da nadležno ministarstvo, da agencija koja to treba da uradi, da se obezbede sredstva da se iz Elektronske industrije to evakuiše,

u tom delu u vodotoku reke Nišave ljudi sade bašte i rade puno drugih stvari koje su bitne za život svih građana Niša. Moje pitanje jeste usmereno nadležnom Ministarstvu zaštitu životne sredine i agenciji i očekujem da će to biti rešeno u saradnji sa ljudima koji vode Niš.Znam da su nekada bila izdvojena sredstva, da je nešto trebalo da se uradi, ali to nije urađeno. Mislim da je potrebno da se uđe u postupak promene zakona, konkretno vezano za ove radioaktivne gromobrane, jer ti radioaktivni gromobrani se nalaze na delovima stambenih objekata, stambenih zgrada, nalaze se i u delovima Elektronske industrije i nekim drugim objektima koji su u stečajnom postupku, koji nisu privatizovani, koji nemaju svog vlasnika, a u zakonu piše gde se nalazi radioaktivni gromobran taj je dužan da taj gromobran skloni, odnosno da ga ukloni. To iziskuje dosta velika sredstva.Bilo bi bitno da to uradimo što pre, da se uđe u posao promene tog zakona. Sa ovog mesta još jednom apelujem i pozivam sve nadležne da to rešimo za dobrobit građana koji žive na teritoriji Nišavskog okruga, a normalno i šire. Hvala još jednom. Hvala gospodine Miletiću.Reč ima potpredsednik Skupštine, Stefan Krkobabić. Zahvaljujem potpredsedniče Orliću.Uvaženi potpredsednici, kolege narodni poslanici, postavio bih pitanje Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvu privrede i Ministarstvu finansija.Pitanja su vezana za oblast socijalnog preduzetništva i kada možemo da očekujemo usvajanje Zakona o socijalnom preduzetništvu i na koji način će država podstaći pokretanje socijalnih preduzeća i zapošljavanje najugroženijih kategorija stanovništva?Koliko je značajno usvajanje Zakona o socijalnom preduzetništvu za našu državu mi iz PUPS-a govorimo evo već deceniju, tačnije od 2011. godine kada je PUPS insistirao da dobijemo takav zakon koji će pomoći da ugrožene i najranjivije kategorije stanovništva brže i jednostavnije dobiju posao kako bi se trajno rešilo pitanje njihove egzistencije.Socijalno preduzetništvo pripada oblasti koja je od javnog interesa i njegova uloga je da stvori i nove mogućnosti za rešavanje socijalnih, ekonomskih i drugih problema teže zapošljivih lica i njihovih zajednica. Teže zapošljiva lica su ona kojima je potrebna naša pomoć i podrška za samostalan i produktivan život radi savladavanja socijalnih, materijalnih i životnih teškoća, a koja su radno sposobna. se radi najbolje govore podaci samo za grad Beograd u kome živi oko 100 hiljada osoba sa invaliditetom i isto toliko primalaca socijalne pomoći.Socijalno preduzetništvo je deo socijalne ekonomije i to je onaj vid preduzetništva u kome se socijalni problemi rešavaju upotrebom preduzetničkih principa. Mi iz Poslaničke grupe PUPS „Tri P“ smatramo da je to i najefikasniji kanal za rešavanje najvažnijih egzistencionalnih problema svih ranjivih manjinskih grupa našeg društva.Takođe, socijalno preduzetništvo je inovativan način da ljudi kroz svoj rad udruživanjem i korišćenjem održivog biznis modela reše različite ekonomske, obrazovne, zdravstvene i ekološke probleme u zajednici u kojoj žive. Socijalno preduzeće je biznis koje posluje sa idejom da kroz zaradu koju ostvari putem prodaje proizvoda ili usluga ispuni jasnu socijalnu misiju.Nekoliko je pravaca u kojima se može razvijati socijalno preduzetništvo – u vidu socijalno solidarnih preduzeća, socijalno inovativnih preduzeća i zaštitnih radionica, ali i u oblasti zelene ekonomije i energetike.Socijalna preduzeća pored značaja koje imaju za razvoj privrede Srbije imaju izuzetno važno društvenu ulogu u rešavanju socijalnih pitanja. Osim zakonske regulative neophodna je uloga države u razvoju socijalnog preduzetništva i ustupanje nekih državnih resursa, kao što su napuštene fabrike, napuštene kancelarije, napušteno poljoprivredno zemljište koje niko ne koristi i da se to prepusti sektoru socijalnog preduzetništva.Bitne su i mere kao što je obezbeđivanje početnih finansijskih sredstava i podsticajnih kredita.Stav naše poslaničke grupe je da postojeći Zakon o socijalnoj karti ne može da reši brojne probleme siromašnih građana. Budžetska sredstva za socijalnu zaštitu jesu velika, ali su ipak ograničena jer je broj korisnika veliki. Zato mislimo da je rešenje upravo u razvoju socijalnog preduzetništva i da iskoristimo pozitivna iskustva iz EU.Naime, na teritoriji 27 članica zemalja EU u oblasti socijalnog preduzetništva i socijalne ekonomije radi 14,5 miliona ljudi što čini čak 6,5% radno sposobnog stanovništva. Njihov doprinos u bruto društvenom proizvodu je 11%, svako četvrto novoosnovano preduzeće u EU potpada pod kategoriju socijalno. Država mora da stimuliše ova preduzeća, bez obzira da li je njihov osnivač Republika Srbija, lokalna samouprava, privredno društvo ili udruženje građana da zapošljavaju ova teže zapošljiva lica tako što bi im smanjila PDV, poreze i doprinose za zaposlene, čime bi takva preduzeća bila konkurentnija na tržištu. Osim zakonske regulative koja bi regulisala rad socijalnih preduzeća, potrebna su i podsticajna finansijska sredstva kako bi takva preduzeća mogla da opstanu pored onih čiji je glavni cilj isključivo profit. Zahvaljujem. Zahvaljujem gospodine Krkobabiću.Reč ima Nina Pavićević. **Nina Pavićević** Zahvaljujem predsedavajući.Uvažene kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, svoje današnje pitanje uputila bih Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.„Železnice Srbije“ imaju dugu tradiciju, prva moderna pruga izgrađena je 1884. godine na relaciji Beograd – Niš. Grad Niš je pored Beograda i danas najveći železnički čvor sa pet železničkih linija

Srbija nažalost je više decenija zapuštala železnički saobraćaj, a razlozi su bili različiti. Jedan od njih je svakako dotrajalost železničke infrastrukture.Ali, ne treba zaboraviti da je železnica uz autoputeve važan saobraćajni resurs Srbije, koja je tranzitna zemlja i može značajno da prihoduje od svojih saobraćajnih koridora, kako direktno, tako i indirektno. Da bi železnica ponovo našla svoje mesto mora se modernizovati.Pruga do Niša, preko Pirota, do Bugarske granice je jednokolosečna, u jednom delu prolazi kroz Niš i deli grad na dva dela, tako što dve opštine ostaju sa jedne strane, a ostale tri na drugoj strani. Postoji oko pedesetak pružnih prelaza, što usporava saobraćaj, kako železnički tako i drumski, a naročito je ugrožena bezbednost do sada je zabeleženo više desetina žrtava.U zadnjih dvadesetak godina radi se na izmeštanju pruge, posebno na poslovima eksproprijacije zemljišta, koje koliko mi je poznato je pri kraju, ali pruga je i dalje tu gde je bila i još uvek se ne zna kada će biti izmeštena, zbog stalnih pomeranja rokova završetka obilaznica. Ovaj problem pokušavaju da reše sve dosadašnje vlasti u gradu Nišu, iako je u pitanju projekat od nacionalnog značaja. Da podsetim da je i predsednik Srbije najavio početak radova na rekonstrukciji i modernizacije železničke deonice Niš – Preševo, što potvrđuje da je Niški železnički čvor najaktuelniji projekat na toj magistrali.Završetak obilaznice, odnosno izmeštanje pruge iz samog centra grada Niša poboljšalo bi uslove života građana, a naročito bezbednost u saobraćaju, dok bi kvalitet i brzina transporta bili povećani, a bilo bi i skraćeno vreme puta. Obilaznica je planirana u dužini od 22 kilometra i trebalo bi da bude elektrificirana. Istina, izmeštanje pruge zahteva dosta rušenja kako stambenih, tako i poslovnih objekata, kao i druge postojeće infrastrukture i zbog dugogodišnjeg odlaganja i pomeranja rokova za završetak obilaznice oko Niša, koja je neophodna ovom velikom gradskom i saobraćajnom centru, želim da uputim pitanje Ministarstvu saobraćaja kada se planira početak radova na izmeštanju postojeće pruge i izgradnja železničke obilaznice oko Niša, za šta su predviđena i određena sredstva u budžetu Republike Srbije i za ovu godinu? U vezi s tim drugo pitanje bi bilo - kada se planira potpuni završetak ovog projekta? Zahvaljujem.

ja danas u svom pitanju imam dva dela i nadam se poštovani predsedavajući, da neću prekoračiti vreme, uzimajući u obzir da je potrebno dosta vremena kako bi ove teme adekvatno sa građanima podelio i obradio.Prva tema tiče se bezbednosti predsednika Aleksandra Vučića i zaštite njegovih ljudskih prava. Naime, danas je četvrtak, ukupno sedam dana traje brutalna kampanja protiv Aleksandra Vučića i njegove porodice u kojoj određeni mediji, pod direktnom kontrolom Dragana Đilasa, kao aksiom i kao glavno oružje u tom obračunu koriste lažni iskaz ljudi koji su osumnjičeni za najmonstruoznije zločine.Naime, lažni iskazi Veljka Belivuka i Miljkovića iz zatvora u kojima se predsednik Aleksandar Vučić zajedno sa Aleksandrom Vulinom i Darkom Glišićem dovodi u nekakav kontekst tog njihovog mafijaškog klana, koristi se samo kako bi se destabilizovala naša zemlja i kako bi pokušali da se izazovu neki nemiri u kojima bi Dragan Đilas video svoju šansu i za sebe ugrabio novu priliku da se dočepa vlasti i da nastavi sa svojim besomučnim bogaćenjem.Ja postavljam pitanje – da li strukture bezbednosti, ali i svi nadležni organi uzimaju sve ovo u obzir i da li vode računa o zaštiti pre svega bezbednosti Aleksandra Vučića i njegove porodice, ali isto tako i Danila Vučića koji je na najgrublji način povezan ovim lažnim iskazom?Postavljam to pitanje i ovo nije prvi put kada u plenumu diskutujemo o tome, ali sada moramo zaista da posvetimo računa posebno o tim temama, jer je ovo satanizacija i kriminalizacija predsednika Aleksandra Vučića, a sve sa ciljem da ne daj Bože, ako se nešto desi njemu ili njegovoj porodici građani dođu u situaciju da kažu – pa dobro, tako nešto se i očekivalo.Takođe postavljam pitanje poštovanja njihovih ljudskih prava, jer već sedam dana imamo koje kakve emisije, natpise u medijima, pod direktnom kontrolom Dragana Đilasa gde se lažni iskazi ovih mafijaša i monstruma koji su počinili najgora moguća krivična dela, gde sekli, tranžirali ljudi, mleli ih u mašinama, uzimaju kao istina. Naglašavam posebno da govorim o ljudskim pravima iz prostog razloga što smo prethodnih nekoliko dana svedoci da u tim istim medijima pod kontrolom Dragana Đilasa se govori o tome da li se poštuju ljudska prava tih osumnjičenih.Naime, u javnosti se pojavio deo razgovora, transkript u kome se jasno može videti kako njihov advokat Lazarević njih nagovara i diktira im šta da rade i kako sve lažno da optužuju predsednika Aleksandra Vučića i dolazite u paradoksalnu situaciju. Prvo, Lazarević kaže da to nije istina i da se ništa od toga nije desilo, a onda u istom tom danu oni govore kako su im ugrožena ljudska prava, jer je taj razgovor prisluškivan ili kako je već došlo do iznošenja tih informacija. Sada me zanima da li će neko konačno u našoj zemlji zaštiti ljudska prava i predsednika Aleksandra Vučića i njegove porodice, kao što se oni zalažu za zaštitu ljudskih prava ovih monstruma.Moje druge pitanje, poštovani predsedavajući može se odnositi na vas, gospodina Odalovića ili predstavnike stručne službe Skupštine Srbije. Naime, danas, ali i poslednjih dana je aktuelna tema genocida u Srebrenici tzv. genocida, nečega što se nije desilo i svesni smo kakav pritisak usvajanja razno raznih rezolucija u okolnim zemljama izaziva pritisak na našu zemlju baš u trenutku kada smo konačno dostigli neki ekonomski vrhunac kada je naša zemlja konačno nezavisna i jaka, stabilna i kada napredujemo u svakom pogledu i smislu.Usvajanjem takvih rezolucija vrši se jedna posebna kampanja i pritisak na Aleksandra Vučića, ali i na našu zemlju. Kada to rade zemlje iz našeg okruženja nije ništa neočekivano ili čudno, jer znate, nikome ne odgovara jaka, moćna i napredna Srbija. Međutim, kada to rade ljudi iz naše zemlje, autošovinisti koji na taj način žele da bace ljagu na našu zemlju, a pretenduju da dođu na vlast ili se vrate na vlast, onda to izaziva neki drugi oblik i jedan drugi osvrt.Konkretno moj zahtev i molba je, poštovani predsedavajući, pokušavao sam na sajtu Skupštine Srbije da nađem dokument koji je podnela između ostalog i Marinika Tepić, predlog rezolucije o genocidu u Srebrenici. Ovaj predlog je podnet 2016. godine i bilo mi je potrebno više vremena da nađem u arhivi na sajtu. Zašto je ovo jako bitno?Poštovani narodni poslanici, pre svega građani Srbije, poslednjih nedelja i meseci smo svedoci da Marinika Tepić pokušava sve nas da obmane, slaže i da nešto što je uradila, malo zakamuflira. Naime, ona sada izjavljuje da u ovom predlogu rezolucije o genocidu se traži odgovornost pojedinaca, a nikako naroda. Toliko je drska u svom izlaganju da čak govori i novinarima, ali i zainteresovanim građanima da smo bili u prilici samo da vidimo prvu stranu. Dakle, da nismo bili u prilici da vidimo sve ono što sto u obrazloženju.Radi javnosti, radi svih građana, ono što se nalazi iza ovoga je još gore. Dakle, tu je nabrojano 11 tačaka. U prvoj tački se kaže - najoštrije se osuđuje genocid u Srebrenici, dakle, i on ima aksiom, kao što to rade u Đilasovim medijima, osuđuje se svako poricanje ovog genocida.Poštovani narodni poslanici i građani Srbije, ovo je identično onim rezolucijama koje se usvajaju u ovom periodu u okolnim zemljama. Ovo je identično onome o čemu smo juče diskutovali što se traži u Republici Srpskoj i BiH, da se uhapsi svako ko kaže da u Srebrenici nije bio genocid, a nije bio.Ono što posebno zabrinjava, jeste da se u više navrata koristi termin „narod“, odgovornost pojedinaca se ovde nigde ne nalazi.Posebno, sa čime i završavam, izvinjavam se predsedavajući, u tački 11, molim vas da obratite pažnju na ovo, zauzima se stav da kršenje ljudskih i manjinskih prava mogu biti rani pokazatelji mogućnosti novih genocida. Dakle, na ovaj način Marinika Tepić sada stavlja akcenat da ćemo u nekom narednom periodu, kršeći ne znam kakva prava manjina, a složićete se sa mnom da su prava manjina u našoj zemlji nikada veća, Srbija opet počiniti neki genocid.Za sam kraj, sa time ću zaključiti, ja vas molim poštovani predsedavajući, gospodine Odaloviću, da ukoliko nismo u prilici da ovo negde na vidnije mesto na sajtu istaknemo, molim vas da narodnim poslanicima ovo umnožite, da podelite svakom od nas, kako bi svako od nas imao ovo u svojim rukama i mogao da pokaže građanima kakve su vrednosti, kako danas vidi Srbiju i Marinika Tepić i Dragan Đilas i Boris Tadić.Za sam kraj, imam da poručim i njima, ali i pojedinima u regionu, u Evropi, svetu, da obrate pažnju na tri činjenice i da sa te tri činjenice moraju da se pomire koliko god im to bilo teško.Kosovo je Srbija, u Srebrenici nije bio genocid, Srbija ide napred.Hvala vam, i živela Srbija.

bila predata Narodnoj skupštini u bilo kom trenutku, dakle akti u proceduri, mislim da su ostala akta u pitanju. Kada pogledate arhivu saziva, i ovo govorim da bih dao obrazloženje na koji način građani Srbije mogu da dođu do tog dokumenta o kom ste govorili vi, ali i bilo kog drugog. Kada pogledate prethodni saziv, onaj iz 2016. do 2020. godine, na spisku može da se uradi čak i pretraga po imenu i prezimenu podnosioca, pronaći će se svi akti koji su u bilo kom trenutku predati. Dakle, uključujući i taj Predlog rezolucije o kom ste vi sada govorili u kompletnom tekstu tekstu uključujući i sam sadržaj o kom ste govorili upravo i gde se zaista nalaze sve ove stvari koje ste vi naveli.Svaki građanin ove zemlje može da na taj način dođe do samog dokumenta, a naravno svaki narodni poslanik, ukoliko to želi, može se obratiti generalnom sekretarijatu i biće mu dostavljena kopija u papirnoj formi.Dakle, formi.Dakle, ako je vaše pitanje bilo, da li su trajno zapisani i evidentirani svi tragovi samih postupaka, svakako postupaka koji nisu na ponos onima koji su ih preduzimali, budite bez brige, sve je trajno evidentirano i izloženo na uvid našem narodnu. Nalazi se na sajtu Narodne skupštine.Pošto sve više niko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, mi nastavljamo sa radom.Saglasno članu 27, 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika, obaveštavam vas da ćemo danas raditi i nakon 18.00 časova, zbog potrebe da Narodna skupština usvoji zakone iz današnje procedure.Prelazimo

Danijela Vazura, državni sekretar i Tatjana Stanić, viši savetnik u Ministarstvu finansija.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno poslanika.Saglasno članu 170. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram jedinstveni pretres o Predlogu zakona o potvrđivanju Odluke Zajedničkog komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi broj 1/2021 o izmeni Aneksa 4 Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi (CEFTA 2006), kojim se utvrđuje Protokol o definiciji pojma &quot;proizvodi sa poreklom&quot; i metode administrativne saradnje iz člana 14. stavovi 1. i 3. i ukidanju i zameni Odluka Zajedničkog komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi br. 3/2013 i 3/2015.Da li predstavnici predlagača žele reč?

pred vama se danas nalazi Predlog zakona o potvrđivanju Odluke Zajedničkog komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi br. 1/2001, o izmeni Aneksa 4 Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi, skraćenica CEFTA 2006, kojim se utvrđuje Protokol o definiciji pojma &quot;proizvodi sa poreklom&quot; i metode administrativne saradnje iz člana 14. stava 1. i 3. i ukidanju i zameni Odluka Zajedničkog komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi br. 3/2013 i 3/2015.Ovim zakonom se zapravo potvrđuje odluka Zajedničkog komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi br. 1/2001, o izmeni Aneksa 4 Sporazuma, kojim se utvrđuje Protokol o definiciji pojma &quot;proizvodi sa poreklom&quot; i metode administrativne saradnje iz člana 14. stav 1. i 3. i ukidanju i zameni odluka Zajedničkog komiteta u daljem tekstu Odluka CEFTA 3K.Tekst Odluke CEFTA 3K je prihvaćeni i na sednici Vlade Republike Srbije, koja je održana 16. juna 2021. godine. Ovom odlukom koja je usvojena 21. juna 2021. godine u Skoplju u prisustvu svih predstavnika CEFTA strana.Razlozi za usvajanje ove odluke se ogledaju pre svega u implementaciji novog seta pravila o poreklu robe sadržanog u aneksu koji ide uz ovu odluku, u prilogu pod a, označeno pod slovom - a, gde je u članu 1. predviđeno da se u svrhu sprovođenja sporazuma primenjuju odredbe Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu, tzv. PEM konvencije, i obezbeđuje se dinamična veza sa PEM konvencijom tako da se uvek poziva na poslednju verziju koja je na snazi, dok član 2. predviđa pravila o poreklu robe koja se alternativno primenjuje i na bilateralnoj i prelaznoj osnovi pored važećih pravila sadržanih u PEM konvenciji do završetka i stupanja na snagu revidirane PEM konvencije.U

Stoga je ovo od višestrukog ekonomskog značaja za našu privredu, pre svega u pogledu njene konkurentnosti i izjednačavanja uslova za poslovanje na međunarodnom tržištu.Poštovani poslanici, sigurna sam da ćemo danas kao i uvek imati konstruktivnu raspravu i nadam se da ćete u danu za glasanje podržati predloženo zakonsko rešenje. Zahvaljujem se. Zahvaljujem ministarki.Dame i gospodo narodni poslanici, samo kratko obaveštenje.Danas tokom 13.30 časova očekujemo polaganje zakletve Republičkog javnog tužioca, pauzu od 14.00 do 16.00 časova nakon čega nastupa deo sednice kada postavljamo pitanja Vladi, nakon 19.00 časova očekujemo glasanje, kako biste mogli da planirate svoje današnje obaveze.Da li reč žele predstavnici nadležnih odbora?

da čujemo od predstavnika Ministarstva finansija, koji se bave ovim sporazumima, da je u stvari uvođenje novog seta pravila ovde danas na dnevnom redu, ali će privredni subjekti imati mogućnost da se izjasne za sada o kojim će pravilima da se, o poreklu robe, izjasne kada vrše prelaz preko granica i kada imaju određenu dokumentaciju.Ono što je važno jeste da se očekuje još promena SSP-a za usklađivanje sa ovim sporazumom CEFTA. Treba reći da je CEFTA trgovinski sporazum koji je osnovan još 1992. godine između sedam zemalja. Ono što je najvažnije, to je da ove zemlje koje su danas sastavni deo ovog sporazuma praktično su zemlje koje su najvažnije, a Srbija je jedna, naravno, od najvažnijih, koje kreiraju tu regionalnu trgovinsku politiku.I, ono što je najvažnije, to je da je taj novi predlog pravila o poreklu proizvoda u stvari deo kojim je Srbija učestvovala u pravljenju ovog protokola i promeni, što je jako važno, jer smo mi svoje državne interese, koji nam daju veću konkurentnost naših proizvoda, implementirali u ove protokole, ali to važi, naravno, i za one druge potpisnice ovog sporazuma.Tako da, ono što danas govorimo imali smo prilike isto i kada je u pitanju bio sporazum EFTA prethodne nedelje da čujemo, takođe usklađivanje tih protokola i mislimo da je to velika mogućnost za nas da na adekvatan način zaista dobro sarađujemo i sa istokom i sa zapadom, sa svim ekonomskim delovima sveta za koje naša roba nalazi svoju krajnju destinaciju i profit. Hvala. Zahvaljujem se predsednici Odbora za finansije.Pošto nemamo više prijavljenih predstavnika odbora, prelazimo na predsednike poslaničkih grupa.Reč ima potpredsednik Narodne skupštine, akademik Muamer Zukorlić. Poštovana potpredsednice Narodne skupštine, predsedavajuća, uvažena ministrice sa saradnicom, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani, temu porekla proizvoda kroz ovaj sporazum sa jedne druge tačke gledišta smo već tretirali pre nekih desetak dana. Tada sam zapravo imao diskusiju u kojoj sam naglasio važnost originalnosti porekla proizvoda, ukazujući na to da se ne radi o običnom tehničkom pitanju, već da je zapravo insistiranje na poreklu proizvoda nešto više od samog proceduralnog pitanja koje se tiče trgovine.Dakle, radi se o intenciji da se one zemlje koje žele sebe profilirati ozbiljnim posvete sopstvenim proizvodima, odnosno posvete posvete originalnosti proizvoda, jer sve što u svetu vidimo ili je original ili je plagijat, ili je nešto što je autentično ili je prepis, bilo da su u pitanju proizvodi, bilo da su u pitanju nematerijalne stvari. Danas imamo i vrlo aktuelnu temu raznih oblika inflacije u vrednosnim aspektima, uključujući znanje i obrazovanje, pa danas i kada je u pitanju diploma i kada su u pitanju razni sertifikati, priznanja akademska, stručna, ključna je razlika da li je nešto autentično ili je falsifikat, da li je nešto originalno ili je ono prepis.Dakle, u tom pogledu ova tema je i dalje važna i ono što ona zaslužuje jeste potenciranje na tome da naša zemlja, koja se hvala Bogu nalazi na geografskoj poziciji koja se po kategorizaciji kvaliteta prostora za življenje tretira prvom kategorijom. Svet je na neki način po toj kategorizaciji podeljen na pet kategorija i imate kategoriju A ili prvu kategoriju koja je ocenjena odličnom u pogledu uslova za življenje. Kada uzmete u obzir i i klimatske i sve druge uslove, kvalitet zemlje, razne okolnosti koje utiču na život, zapravo naša zemlja i ovaj širi prostor se nalaze u prvoj kategoriji, a to znači prostor idealan za život. Između ostalog, kvalitet zemlje je takav da na tom prostoru samo je pitanje da li želite da radite i da li želite da elementarno znanje iskoristite kako bi taj vaš rad dobio svoje efekte.Drugim rečima, na našem prostoru, na prostoru našeg življenja je moguće proizvoditi jako mnogo originalnih, autentičnih proizvoda, odnosno proizvodi koji mogu imati poreklo na prostoru na kome zapravo živimo. Naravno, pojam „poreklo“ se u kontekstu naše teme tiče proizvoda. Međutim, pojam „poreklo“ je značajniji od samih proizvoda. Vi znate koliko puno možete da čujete po pitanju porekla kada su u pitanju razni oblici identiteta, uključujući i nacionalni identitet, koliko je važno poreklo, koliko su bitne etnogeneze. Nisu one jedine, nisu one presude, ali u pogledu našeg ličnog prema poreklu.Zapravo, i tu ćete naći dva pristupa. Kada imate čime da se ponosite, onda potencirate poreklo. Kada imate dedu, pradedu ili bilo koga u genezi svoje prošlosti, odnosno svoga porekla čime se ponosite, a ponosite se originalnošću, kvalitetom, onda vi tada potencirate da je vaš taj u genezi bio to, bio takav, postigao to, imao te kvalitete, vršio takvu i takvu ulogu u prošlosti, u istoriji za svoj narod, za određene vrednosti itd, onda se ponosite time. Ukoliko to nemate ili ukoliko nemate čime da se ponosite, onda ne potencirate poreklo, nego pokušavate da to nadoknadite sa nečim drugim.Dakle, ukoliko imate u rukama original, vi se ne bojite da ga pokažete. Ukoliko nemate u rukama original, nego imate falsifikat, vi želite da to protekne bez pokazivanja, bilo da je u pitanju falsifikovani novac, bilo da je u pitanju falsifikovani dokument ili pasoš za prelazak granice. Kada neko prelazi granicu sa falsifikovanim pasošem, njemu se žuri preko granice, što pre da prođe kontrolu, jer ako onaj onaj službenik koji proverava autentičnost pasoša zagleda više postoji rizik da otkrije falsifikat. Dakle, onaj ko nema original on mulja, on nešto muti, on želi da to ne bude vidljivo, želi da se to uradi u mraku. Ono što je razlika između između ambijenta svetla i ambijenta mraka jeste zapravo što lopovima uvek odgovara mrak, jer tada njihovi prsti najbolje operišu. Kada upalite svetlo, oni su fini i drže prste tamo gde treba. Tako da, simbol svetla je zapravo simbol transparentnosti, simbol vidljivosti. Ideja transparentnosti transparentnosti je ideja vidljivosti, da se vidi kako ne bismo imali prostora za lopove, za muljatore, za one koji zapravo hoće da rade nečasne radnje.Dakle, kome je u interesu vidljivost? Vidljivost je u interesu originalu. Kome je u interesu mrak ili manja vidljivost? Pa, falsifikatu. Svakom falsifikatu je u interesu manja vidljivost. Zašto imamo razliku u kvalitetu, recimo, raznih tela, uključujući i narodne skupštine ili parlamente? Zašto je, između ostalog, kvalitet ovog parlamenta u njegovoj vidljivosti kroz direktan prenos npr. na nacionalnoj televiziji? Upravo zato što je sve vidljivo, nema šta da se sakrije. Ne možete da intervenišete na diskusijama narodnih poslanika, pa da kažete – ovo ćemo pustiti, ovo nećemo pustiti, jer je zakonom regulisano i to je jedna od tekovina kulturnocivilizacijskih, političkih tekovina ove zemlje, da imamo vidljivost Narodne skupštine, rada Narodne skupštine, diskusija narodnih poslanika kroz direktan televizijski prenos.Prema tome, to su zapravo sve pokazatelji koliko je bitna originalnost, koliko je bitna autentičnost i koliko je bitno raditi na ambijentu da falsifikati ne dobiju svoju podršku.Razlika podršku.Razlika između originala i falsifikata je kao razlika između voćne ili povrtne kulture i korova u prirodi, odnosno u poljoprivredi. Na primer, da biste imali uređenu određenu poljoprivrednu kulturu, ne možete očekivati da ona bude samonikla. Vi se morate potruditi da je zasadite, pa se onda morate potruditi da je zalivate, pa da je održavate, pa da je štitite od korova, itd. Znači, original zahteva trud, original ne raste sam od sebe, on zahteva posvećenost, on je kultura.Evo, vidite, juče smo tretirali i Zakon o kulturi i zanimljivo je da imamo pojam kulture i u poljoprivredi, iako na prvi pogled kultura ne bi ne bi trebalo da ima veze sa poljoprivredom, ali ima veze u onom latinskom značenju kultivare – urediti, zato što poljoprivredno dobro poljoprivredno dobro zaslužuje taj status ukoliko je kultivisano. Ukoliko nije kultivisano, nego je prepušteno samoniklim biljkama, tj. korovu, ono je nekultivisano.Slično vam je i sa ljudima, dakle, sa ljudskim životima. Znači, da bi se čovek održao kulturnim, on mora biti posvećen sebi, on mora imati kulturu higijene, kulturu življenja, kulturu ishrane, kulturu odnosa prema sebi, prema porodici. Zapravo, vertikala kulture, stub oko koga se održava kultura je odgovornost, bilo da je u pitanju ljudska kultura ili ili poljoprivredna kultura. Dakle, bez odgovornosti nema kulture, a nema odgovornosti bez truda.Znači, odgovornost ili kultivisanje u stvari je kao hodanje uz brdo. Da biste ste popeli na brdo potreban vam je trud, potrebno je da uložite snagu, energiju, da trošite kalorije mišića, a da biste sišli samo se prepustite i samo se kotrljate, ne treba vam snaga, trud, energija da biste se kotrljali, da biste se spustili. Zato kada šetate mnogo vam je lakše da idete niz nego uz, ali samo kad se setite da što viši idete niz brdo ili niz, pravite veći dug za vraćanje uz. Ili u trošenju novca, znači, mnogo je lakše trošiti nego zarađivati. Ako se predozirate trošenjem, vi onda zapravo samo uvećavate dug, idete u veći minus i naravno da će vam kasnije biti teže. Kao što vam je bilo lako da se spuštate, a onda teško da nadoknadite to spuštanje, tj. da se penjete, jednako ako ste se predozirali u trošenju, trošili više nego što zarađujete, onda će vam gomilanje tog duga i uvećanje tog minusa zapravo biti teret.Isto vam je kao i nizvodnim ili uzvodnim plivanjem. Nizvodno znaju svi da plivaju. Nizvodno pustite plastične flaše, one idu same, super je i sve znaju da plivaju, a bogami uzvodno samo pravi plivači, samo stručni plivači, samo zdravi plivači, samo snažni plivači, simbolički i metafizički kazano – samo idealisti. Samo idealisti plivaju uzvodno, ostali se prepuste inerciji.Zato imate u čoveku samom taj sukob duše i tela, sukob božanskog i sukob životinjskog. Dakle, stalni sukob imate unutar čoveka, zato što prepustiti se životinjskom znači prepustiti se hedonizmu, prepustiti se užitku, prepustiti se onome što vam traže strasti, porivi, potrebe, fiziologija, biologija itd. A ostati čovek, biti uspravan, biti plemenit, imati karakter, očuvati karakter ljudskosti, to neće samo, to ne može samo da se prepustite. Morate imati trud, duhovni trud, umni trud, obredoslovni, morate imati trud promišljanja, trud kristalizacije, trud diferencijacije ljudskog i neljudskog unutar sebe.U stvari, čovek ima i jednu i drugu energiju u sebi i ona je realna i ne može se eliminisati ni to zemaljsko, odnosno telesno, niti čovek može ostati samo samo duša, niti može biti samo telo. Ako bude samo telo, odnosno ako mu podižemo samo dimenziju tela, on postaje životinja i to je danas ono što nam proizvodi ideologija materijalizma, proizvodi nam životinje u liku čoveka, koje zapravo imaju za cilj, koje se ponašaju po zakonima šume, po zakonima životinje, jača jede slabiju, velika jede manju. To je zapravo kada se razulari životinjski aspekt čoveka, tu je zapravo duša, etika, ontološka suština, ljudskost, ona dubina ljudska, ono iz čega klija savest, koju ima svaki čovek, u meri u kojoj to ne zatruje svojim, da kažemo, neljudskim ponašanjem i samo je bitno ko će da prevagne nadpolovično.Ako duša i duh čoveka prevagnu prevagnu nadpolovično, tada je čovek čovekom, tada iz njega klija plemenitost. On ima zemaljsko, životinjsko, telesno, ali je ono pod kontrolom i tako treba da bude. Ali ako dozvolimo da nadjača to to biološko, onda čovek postaje više životinja nego čovek, onda je to ljudsko, to plemenito, to iskonsko, to ontološko u njemu poraženo i to je zapravo ono što danas možete da vidite kod ljudi. Niko nije niti anđeo niti đavo, niti može stoprocentno da pobedi ovo životinjsko, niti može stoprocentno da pobedi ovo božansko. Ali, bitno je šta je presudno i u meri u kojoj je jedno od ovoga presudno i nadjačano, to je ono što vidimo kod čoveka, kod određenih ljudi, kod nas ili ljudi oko nas.Dakle, eto, upravo to je ta borba između originala i falsifikata i onako kako se ona odvija u čoveku, ona se jednako tako odvija i u proizvodima čoveka, odnosno u delima čoveka.Bez obzira što nemamo implicitnu ili eksplicitnu vezu sa temom, ali mi smo narodni poslanici ovde i da aktualizujemo određene teme koje pogode narod, koje pogode naše građane. Ja ne mogu danas a da se ne osvrnem na temu koja ovih dana opterećuje Novi Pazar. Naime, u pitanju su tri profesora, tri nastavnika, tri predavača koja su ekspresno isključena iz radnog odnosa sa Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Dakle, to je još jedan događaj koji, nažalost, opterećuje ovu visokoškolsku ustanovu.Znate da nije prvi put da govorimo na ovu temu, ali ovih dana ovo je eskaliralo jer su u pitanju zapravo tri člana nastavno-naučnog veća, odnosno kolektiva Državnog univerziteta u Novom Pazaru, a što se može i proveriti kroz zapisnike za sve ono što se dešavalo u proteklih šest meseci kroz procedure za izbor rektora.Dakle, to su tri profesora, tri nastavnika koja su se suprotstavila aktuelnom rukovodstvu u Novom Pazaru, pre svega bivšem rektoru koji je pokušao da dobije još svoj treći mandat. Oni su se odvažili da budu slobodni građani, nastavnici, profesori, onako kako im to garantuju Ustav i zakon i oni su se suprotstavili da se kršenjem zakona dodeli još jedan mandat dotadašnjem ili dosadašnjem rektoru Kostiću. Oni su bili u tome jako uporni, evo, to možete da proverite i u Odboru za obrazovanje i u ministarstvu nadležnom resornom, dakle Ministarstvu prosvete, da su oni upućivali više pisama ukazujući na taj problem i na brojne zloupotrebe koje se dešavaju na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, uključujući i taj pokušaj da se izbegne zakon i da oligarhija koja već tim univerzitetom vlada od njegovog osnivanja skoro, punih 15-16 godina, i dalje ostane na čelu u toj postavci.Zahvaljujući njihovoj argumentaciji, Ministarstvo je uvažilo njihove primedbe i zapravo zabranilo ili onemogućilo dotadašnjem rektoru rektoru Kostiću da ponovo bude izabran. Međutim, oni su, naravno, imali svog pajtaša koga su izabrali za novog rektora, ali koji pripada istoj oligarhiji i koji je dobio zadatak da te ljude kazni. Ti su ljudi, dakle, znam da vam je teško da poverujete da može u visokom obrazovanju, na državnom univerzitetu čiji je osnivač Vlada, ustanova koja funkcioniše ili bi trebalo da funkcioniše po svim odredbama Zakona o visokom obrazovanju, gde postoji određeni nadzor i mogućnost kontrole itd, da se na taj način otvoreno, surovo, brutalno, bezobrazno, drsko i bezobzirno kazne ljudi zato što su poremetili idilu jednoumlja koja vlada na tom univerzitetu punih 15 godina.Dakle, prosto da ne verujete da je moguće da ti ljudi koji su ja verujem od samog osnivanja univerziteta na tom univerzitetu radnici, uposlenici, da zato što su se suprotstavili toj vladajućoj strukturi na univerzitetu zapravo budu isključeni. Znači, neke sam stvari govorio, govorićemo i ubuduće, ali se zaista radi o univerzitetu koji funkcioniše poput sekte, strogo zatvoren, ljudi se drže pod zvonom zvonom ćutanja, pod strahom od isključenja i zapravo ova tri profesora su isključena kako bi se održala lekcija svima drugima da im više nikada ne padne na pamet da se suprotstave.Dakle, radi se o državnom Univerzitetu koji se samo tako zove i koji je najprivatniji univerzitet u ovoj zemlji, to možete da proverite. Tamo ćete da nađete, zapravo, jedinu brzu traku za napredovanje kod članova porodice prvog i dugoročnog rektora Ćemala Dolićanina, koji je za svu svoju decu obezbedio brzu traku zvanja, brzu traku školovanja, brzu traku pozicioniranja, dakle, to za njih samo postoji ta ta brza traka i on je i dalje vladar tog Univerziteta. Dok to zakonski nije bilo moguće, on nakon što više nije mogao biti rektor, on je izmislio funkciju direktor univerziteta, znate, pa samo je na rektor dodao ovo „di“ postao direktor Univerziteta i sa tom pozicijom on i dan danas vlada tim univerzitetom i raspoređuje te svoje sluge.Zanimljiv je, recimo, još jedan podatak, znači Univerzitet koji već ima 15, 16 godina od nastanka, znate, sada kada je kada je bio izbor za rektora, vi ste iz celog kolektiva, slušajte ovaj podatak, molim vas, imali samo jednog kandidata koji je ispunjavao formalne uslove za rektora. Kakav je to Univerzitet koji ima samo jednog kandidata koji može da ispuni uslove za ovaj rektorat?Znate šta je razlog što samo jedan kandidat nije imao te uslove? Prvi je razlog što se ne dozvoljava članovima tog kolektiva da napreduju, ne dozvoljava im se da oni postanu redovni profesori, da ispunjavaju uslove da mogu konkurisati sutra za upravu, a drugi razlog je stezanje uslova, dodatnih uslova. Na primer jedan od uslova je da je kandidat za rektora dobio sva zvanja na tom Univerzitetu. Zamislite besmislice, ako ste dobili zvanje na drugom univerzitetu, vi ne možete biti kandidat ili neko od zvanja itd.Dakle, ovo pitanje otvaram, naravno da ga sada ne možemo apsolvirati, ali javnost zaslužuje da zna, insistiraćemo na ovom da se ta grupacija oligarhija mora raskrinkati, ti ljudi se moraju zaštiti u 21. veku, u ovoj državi to ne može biti normalno da ljudi dobiju otkaze i budu isterani s posla zato što imaju drugačije mišljenje.Hvala. Zahvaljujem se potpredsedniku Zukorliću.Reč ima ovlašćena predstavnica poslaničke grupe Jedinstvena Srbija, potpredsednica Narodne skupštine, narodna poslanica Marija Zahvaljujem, potpredsednice.Poštovana ministarka sa saradnicima, na današnjem dnevnom redu imamo odluku kojom se dopunjuje CEFTA sporazum. Srbiju CEFTA je značajna i zbog pristupanja Evropskoj uniji ali i Svetskoj trgovinskoj organizaciji.Jedinstvena Srbija prepoznaje značaj koji CEFTA ima i kojim se dodatno unapređuje trgovinska saradnja u regionu.U prilog nam govore i istraživanja da je zahvaljujući CEFTA Sporazumu trgovinska saradnja veća za 100% nego što je bila pre ovog sporazuma. Budući da sve barijere nisu u potpunosti uklonjene CEFTA konstantno radi na njihovom eliminisanju i unapređenju što bolje saradnje, a dodatni impuls daje i politička vizija lidera Zapadnog Balkana.Juče i danas je predsednik Srbije, Aleksandar Vučić u poseti Severnoj Makedoniji, gde učestvuje na Ekonomskom forumu za regionalnu saradnju u okviru inicijative za još uvek poznate pod nazivom Mini Šengen, pošto danas očekujemo da ova inicijativa dobije novi naziv.Predsednik je juče najavio da će se danas potpisati tri jako važna sporazuma, a od toga se jedan tiče daljeg ukidanja barijere i daljeg ubrzanog protoka robe između Srbije, Severne Makedonije i Albanije koji je svakako važan upravo i za dalje funkcionisanje CEFTA.Inače, plan da se u naredne dve godine dođemo do toga da nema granica između ove tri zemlje i da kamioni mogu slobodno da prolaze, kao i automobili, da će rasti trgovinska razmena između ove tri zemlje, da će se smanjiti operativni troškovi, da ćemo tako uštedeti milione evra.Inače, na ovom ekonomskom forumu učestvuje čak 217 kompanija koje dolaze iz Srbije i to govori da su naši privrednici zainteresovani da posluju u jednom ovakvom regionalnom trgovinskom uređenju, odnosno u jednom ovako velikom tržištu. Na tom samitu pored predsednika Aleksandra Vučića učestvuju i premijeri iz Severne Makedonije i Albanije.Inače, Mini Šengen kao zajednički projekat vodi ka dubljoj povezanosti Balkana i takvom saradnjom ovaj region približava se EU, jer svaka od ovih zemalja čeka prijem u EU, jača regionalnu saradnju, poboljšava poslovnu klimu, privlače se strane investicije i naravno ono što je bitno, neguju se dobrosusedski odnosi.Naročito se u ovom kriznom periodu pokazalo da je regionalna saradnja izuzetno važna

tako i Srbija pokazala kao, mogu slobodno reći, jedan bratski sused, jer je u trenucima kada se ceo svet borio za vakcine Srbija i srpski narod pokazao solidarnost izdvajajući vakcine za zemlje regiona i ta podrška je bila i značajnija ali, Boga mi, i brža od podrške pružane preko Kovaks sistema.Da se ja vratim na današnju temu, a to je CEFTA. Ono što treba u budućnosti razmišljati, ministarka, je kako da iskoristimo i digitalnu transformaciju koja je naša neminovnost i koja je budućnost i ono što nam podaci govore, odnosno pokazatelji, da je na CEFTA tržištima tri puta manji procenat malih i srednjih preduzeća koja svoju robu prodaju preko interneta u odnosu na evropsku firmu i zato firmama ovakvo regionalno tržište kakvo je CEFTA može biti odskočna daska. To u praksi znači da mala i srednja preduzeća koja se bave internet prodajom u Srbiji ona će imati veće tržište umesto sedam miliona imaće nekih dvadeset miliona potrošača.Inače, elektronska trgovina regiona zajedno danas generiše oko jednu milijardu dolara od kojih je srpsko učešće najveće, ali i dalje tri puta manje, pa eto jedan predlog za vaše Ministarstvo, pošto ste vi Ministarstvo za trgovinu i turizam da nekim istraživanjima CEFTA tržišta vidite i uputite ta mala i srednja preduzeća koja se bave internet prodajom, da im date neke smernice i da im pomognete da ovi podaci u narednom periodu budu mnogo bolji i mnogo veći.Mi ne smemo da zaboravimo da u jednom trenutku CEFTA Sporazum je doveden u pitanju kada je Kosovo uvelo takse na srpsku robu, a to je bilo 2018. godine, i kada je nepostojeća republika Kosovo povećala porez na robu koja dolazi iz Srbije na čak 100%.To je bilo jasno kršenje Sporazuma CEFTA i duha Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i moram reći da je to bio jedan presedan gde su jedna pravila važila za sve partnere u CEFTA, a druga pravila su važila za tzv. institucije na Kosovu i oni su čak i pored jasnih opomena iz međunarodne zajednice i dalje nastavili svoju politiku.Takvu politiku nisu primenjivale čak ni zemlje koje su bile u ratu i nisu pribegavale ovako drastične mere kao što su tada privremene institucije na Kosovu i Metohiji primenile prema robi koja dolazi iz Srbije i Bosne i Hercegovine.Prošlog meseca je održan Samit lidera Zapadnog Balkana, gde je premijer takozvane republike Kosovo, Aljbin Kurti predložio potpisivanje novog Srednjoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini koji bi se umesto CEFTA zvao SEFTA, jer smatra da sadašnji pristup regionalnoj saradnji nije dobar i da odbijanje Srbije da prizna nezavisnost Kosova je ozbiljna prepreka regionalnoj saradnji.Mislim da ovo što sam rekla nije smešno bilo bi tužno, jer pored toga što predstavnici kosovskih Albanaca prekrajaju istoriju naše svetinje na Kosovu prisvajaju oni, izmišljaju genocide iz ne znam znam kojeg veka, oni sad misle da su oni ti koji treba da kreiraju i vode međunarodnu politiku u ime svih zemalja Balkana, pa tako predlažu da se promeni ime CEFTA u SEFTA.Ali, mislim to su oni, ili se prave blesavi ili non-stop guraju prst u oko Srbiji sa raznim provokacijama, ali moraće da shvate da Srbija jeste za regionalnu saradnju, da jeste za pomirenje u regionu, ali da nikada nećemo priznati nezavisno Kosovo, jer Kosovo je zasebni deo Republike Srbije i bez obzira koliki pritisak naša zemlja danas trpi i u ovim trenucima ti pritisci dolaze iz međunarodne zajednice, ali nažalost i sa domaćeg terena mi znamo i ponavljamo da je Kosovo neotuđivi deo naše zemlje.Takođe pojedini političari u nedostatku svojih političkih programa ne biraju sredstvo da napadaju držane institucije i sve one koji ne misle kao oni, pa se na meti našao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ali i predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma, a i jedan i drugi su političari, ali pre svega ljudi koji se zalažu i rade na poboljšanju ne samo životnih uslova već i dobrosusedskih odnosa u regionu.Ja ću vas podsetiti da je gospodin Dragan Marković Palma pre tri godine bio u poseti tadašnjem gradonačelniku Zagreba gospodinu Bandiću, ali i gradonačelniku Ljubljane gospodinu Jankoviću i upravo te međudržavne posete, ne samo predsednika država, već i gradonačelnika i predsednika lokalnih skupština, treba da budu češće jer se tako povezuje narod, uspostavlja se saradnja, a u krajnjem slučaju tako možemo i da primenimo sve ono što nam CEFTA sporazum omogućava.Ne trebamo da živimo u prošlosti. Treba da gledamo u budućnost i da, ono što je bitno za svakog čoveka, živeo on u Hrvatskoj, Srbiji, Albaniji ili Severnoj Makedoniji, je da radi, ima mogućnost da zaradi i da svoju robu plasira na što većem tržištu.Ja bih se samo dotakla i zelenih koridora koji su uspostavljeni kako bi se olakšao promet trgovine robom u regionu, takođe u okvirima CEFTA, u uslovima znatno usporenog transporta zbog dodatnih mera zaštite granica i stanovništva od pandemije. Oni su bili primenjeni na nekoliko graničnih prelaza, ali su sada prošireni na sve, čak i na pružne. Ovo je dobro jer se tako preduzećima i i preduzetnicima štedi vreme i troškovi.Znamo koliko se dugo čeka na graničnim prelazima sa EU i bilo bi dobro kada bi se ovakvi zeleni koridori mogli sprovesti na graničnim prelazima sa Evropom. To bi dodatno ubrzalo saobraćaj, a pogotovo teretni.Svedoci smo da kada prođemo one kolone kamiona koje izgledaju nepregledno, ne znam koliko se čeka, po nekoliko sati, to bi svakako bilo dobro i želim da pohvalim izradu Akcionog plana CEFTA, koji treba da bude sproveden do kraja 2024. godine, a odnosi na zajedničko regionalno tržište. Tu su planirane aktivnosti oko slobodnog protoka robe, usluga, kapitala, ljudi, usklađivanje sa investicionom politikom EU, standardima i praćenje najbolje međunarodne prakse.Takođe prakse.Takođe je dobro za promociju našeg regiona investitorima, kao i integracija zapadnog Balkana u panevropsko digitalno tržište. Vi ste to spomenuli na početku vašeg izlaganja, gospođo ministarka i ja se nadam da ćemo u naredne tri godine videti konkretne rezultate za dobrobit naših preduzeća i građana, kako bi pomogli našem regionu da uhvati korak sa usvajanjem evropskih standarda i približavanje našeg tržišta evropskom tržištu.Svakako tržištu.Svakako će formiranje tog zajedničkog tržišta, regionalnog tržišta, doprineti stavljanju našeg regiona na mapu aktivnih destinacija za globalne investitore i dobar primer gde bez pomoći, a ja stalno navodim jednu lokalnu samoupravu, a to je Jagodina, ne zato što predsednik JS dolazi iz već je to stvarno jedan dobar primer kako jedna lokalna samouprava može da postane atraktivna za strane investitore, ali i kao turistička destinacija, ne čekajući pomoć Vlade, već jednim dobrim menadžmentom, jednim dobrim vođenjem lokalne politike otvara put. Evo sada već u Jagodini ima 12 stranih investitora i to je dobra poruka i drugim lokalnim samoupravama da se tako organizuje, ali i primenom Akcionog plana CEFTA u budućnosti će mnoge lokalne samouprave, naravno uz pomoć države, dobiti nove investitore.Na bih više dužila, sem da Jedinstvena Srbija podržava jačanje i širenje srpskog tržišta, jačanje srpskog i proizvođača i poljoprivrednika i privrednika, jačanje međunarodne saradnje, jer znamo da je to garant uspeha i stabilnosti naše zemlje, a to znači sigurna budućnost za sve naše

digitalizaciju elektronske trgovine i neophodnost da se ona dodatno unapredi, kao i sve njene potencijale, ja bih samo da podsetim da je u prethodnom periodu, a kada kažem u prethodnom periodu, znači, mislim na period od 2019. i 2020. godine, resorno Ministarstvo za trgovinu, turizam i telekomunikacije telekomunikacije značajno unapredilo propise u ovoj oblasti, pre svega donošenjem novog Zakona o trgovini i izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini.Takođe, u saradnji sa USAID-om izradili jedan akcioni plan za jačanje elektronske trgovine u Republici Srbiji, kao i vodič za potrošače u elektronskoj trgovini i takođe vodič i za elektronske trgovce koji je dostupan i može se naći na veb stranici našeg ministarstva .Ono

Potpuno sam saglasna, kao što ste i vi rekli, prelazak na elektronsku trgovinu je pokazao neverovatno povoljan uticaj na rast prihoda kod malih i srednjih preduzeća.Ovaj vodič za trgovce je upravo namenjen onima koji tek nameravaju da se bave elektronskom trgovinom, ali isto tako i postojećim privrednim subjektima koji planiraju da se preorijentišu na elektronsko poslovanje ili jednostavno da uvedu jedan novi vid digitalnog jedan novi vid digitalnog poslovanja.Ono što je važno jeste da je, praktično, pandemija pokazala kolika je moć i značaj elektronske trgovine i mnoga preduzeća, mala i srednja preduzeća, su upravo uspela u pandemijskim da opstanu zahvaljujući razvijenoj elektronskoj trgovini. U tom smislu, kompanije koje prodaju putem interneta su naravno u daleko većoj prednosti u odnosu na klasične trgovce i očekivani rast E-komerca prethodnih nekoliko godina i svi napori i izazovi sa kojima smo se mi kao ministarstvo suočavali kada smo govorili o unapređenju elektronske trgovine praktično su u vremenu pandemije jednostavno doživeli jednu revoluciju i elektronska trgovina je dostigla zapravo jednu vrstu procvata u toj pandemiji. I ta nesrećna okolnost je, eto, imala nešto dobro kao svoj rezultat.Ja bih rekla da je, kada govorimo o teritoriji Republike Srbije i kada govorimo o razvoju naše elektronske trgovine, najveći izazov bio nepoverenje kupaca. To je zapravo bio najveći problem, a nakon toga nedovoljna, da kažemo, informisanost samih trgovaca i to je ono na čemu smo mi radili. Dakle, pokušali smo i verujemo da smo uspeli uspešno da prevaziđemo predrasude koje postoje u vezi sa elektronskom trgovinom, da ona nije dovoljno protektivna u odnosu da ona ne obezbeđuje pravu i adekvatnu kupovinu. To smo prevazišli i kroz jednu konstantnu edukaciju i rad sa, pre svega, trgovcima, malim i srednjim preduzećima i edukacijom takođe doprinosimo da se elektronska trgovina razvija sve više u Republici Srbiji, ali moram da kažem da je, zapravo, pandemija Kovida-19 najviše doprinela tome da ljudi shvate koje su prednosti i da se uvere da su, pre svega mislim tu na kupce, njihova prava čak i veća i bolje zaštićena kada kupuju elektronski.Samo bih još na kraju rekla da su interesantni statistički podaci koji kažu da je u Srbiji, recimo, broj realizovanih elektronskih transakcija sedam miliona u 2019. godini skočio na 14,3 miliona u 2020. godini, dok je vrednost elektronskih transakcija sa 17,8 milijardi dinara porasla na 32,38 milijardi dinara u 2020. godini, a broj virtuelnih prodajnih mesta, koji je na kraju 2019. godine iznosio 1.139, na kraju 2020. godine je bio 2013. ukupno prodajnih virtuelnih mesta.Dakle, sve su ovo podaci koji idu u prilog tome da su pre svega i iznad svega, naravno, nova zakonska rešenja, ali i različite promotivne kampanje i vidovi edukacije dali doprinos da se elektronska trgovina razvija u Republici Srbiji.Još jednom moram da napomenem, pored resornog ministarstva, partneri su USAID, takođe i Udruženje, odnosno Asocijacija E-komerc Republike Srbije, koja isto radi jedan sjajan posao. Saglasni smo da će zajedničko regionalno tržište pružiti svima još veću šansu kako u elektronskoj trgovini, ali tako i u svim drugim oblastima privredne saradnje.Zahvaljujem se. Zahvaljujem se ministarki trgovine, turizma i telekomunikacija.Reč ima ovlašćena predstavnica poslaničke grupe Socijaldemokratske partije Srbije, narodna poslanica Jasmina Karanac. Hvala, potpredsednice Kovač.Poštovana ministarko Matić, koleginice i kolege narodni poslanici, mi danas ovde, kao što smo na početku sednice i čuli od ministarke, menjamo jedan deo CEFTA sporazuma koji se odnosi na definiciju "Proizvoda sa poreklom", odnosno prilagođavamo ga standardima panevropske konvencije.Stvaranjem slobodne zone trgovine, još 2006. godine, kroz CEFTA sporazum, zemlje potpisnice tada su se opredelile za zajedničku ekonomsku politiku regiona. Sporazumom su tada definisane obaveze i pravila koja se odnose na trgovinu svim robama, a opšte pravilo je bilo ukidanje carine i drugih dažbina na izvoz i uvoz roba među zemljama u regionu. Tim sporazumom definisana je i saradnja carinske administracije, uspostavljena su pravila konkurencije i državne pomoći, kao i pravilo o zaštiti, a Aneksom 4 definisana su i operativna pravila o poreklu robe.Budući da je zajednički komitet CEFTA nedavno doneo odluku o izmeni Aneksa 4 i Srbija kao članica CEFTA dužna je da poštuje odluke Zajedničkog komiteta i zato je ovaj zakon danas pred nama.Izmene se ogledaju u implementaciji novog seta pravila o poreklu robe, koji se uvek usklađuje sa poslednjom verzijom panevropsko Mediteranske konvencije.Izmene o kojima mi danas govorimo tiču se porekla robe, a predviđaju mogućnost za primenu pune kulminacije porekla, odnosno sabiranja porekla sa zemljama i teritorijama sa kojima je to moguće. To je dobro, jer se navike potrošača menjaju. Oni traže specifične proizvode sa neobičnim karakteristikama i vi vrlo često morate da uvezete jednu ili više sirovina da bi podigli nivo krajnjeg proizvoda. Ovim izmenama zakona za jedan proizvod vi možete koristiti, odnosno združiti sirovine različitog porekla, da biste postigli željeni cilj i zadovoljili potrebe kupaca.Nova pravila, odnosno izmene, odnose se i na ukidanje zabrane, povraćaja i oslobođenja od plaćanja carine, a daje se i mogućnost za elektronsko izdavanje i prihvatanje dokaza o poreklu. Sve ovo su nove i olakšavajuće okolnosti, kako za naše proizvođače tako i za izvoznike.Nameru da primene pravila Panevropske Konvencije o poreklu roba iskazale su sve zemlje EFTA, EU i Turska, kao jedna od najjačih ekonomija u Evropi.Iste ove odredbe Panevropske konvencije mi smo kao članica EFTA usvajali pre dve nedelje ovde u parlamentu, a odnosile su se na Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i ostale četiri članice Evropskog udruženja slobodne trgovine.Ja sam tada govorila o značaju oznake geografskog porekla proizvoda, jer su oni kao takvi i konkurentniji, a neki primeri govore da su proizvodi nakon zaštite njegovog porekla čak i do tri puta skuplji na tržištu.Potrošači sve više postaju zainteresovani za kvalitet, traže neke drugačije, specifične proizvode i zato su spremni da plate i višu cenu.U članice CEFTA Srbija izvozi 30% prehrambenih proizvoda i to je najveće tržište za proizvođače hrane posle EU, gde izvozimo čak 60% svojih proizvoda.CEFTA sporazum koji definiše jedinstvenu zonu slobodne trgovine u jugoistočnoj Evropi omogućava njenim članicama trgovinu bez carine na tržištu od preko 30 miliona stanovnika i sve članice dužne su da poštuju i da se pridržavaju pravila. Ali, u praksi, to uvek nije tako.Kada tako.Kada dođe do kršenja tih pravila, najčešće ni Mešoviti komitet, kao centralni organ CEFTA nije u mogućnosti da reši te sporove. Problem je i što pojedina pravila nisu propisana na pravi način, odnosno što ne postoje sankcije za kršenje ovog sporazuma.Setimo se samo kosovski taksi od 100% na uvoz proizvoda iz Srbije i drugih vancarinskih barijera, koje su bile na snazi više od godinu dana, kada je Srbija gubila više od milion evra dnevno. I tada su došle do izražaja sve slabosti CEFTE.Mešoviti komitet najčešće ne može da nađe rešenje za sporne slučajeve u vezi sa ovim barijerama i do sada ni jedan vancarinski problem nije rešen na nivou CEFTE, već isključivo bilateralno, između članica strana u sporu.Još dok je bio ministar trgovine, Rasim Ljajić je ukazivao na to da je, i pored opšteg stava u regionu, CEFTA od svog formiranja 2006. godine mnogo postigla u jačanju trgovinskih odnosa među zemljama članicama, ipak dostigla svoj maksimum i da je potrebno napraviti korak dalje u njenom funkcionisanju i nadogradnji.Sve ovo vreme, od uspostavljanja CEFTA sporazuma, bilo je mnogo različitih inicijativa o regionalnom povezivanju. Jedna od takvih je i mini Šengen, kao zajednička inicijativa Srbije, Albanije i Severne Makedonije iz 2019. godine, koja se za razliku od CEFTA sporazuma odnosi na četiri evropske slobode, a to su - slobodan protok ljudi, robe, usluga i kapitala.Kako god da se ova inicijativa u budućnosti bude zvala, a najverovatnije će, bar prema najavama, danas u Skoplju dobiti novo ime, to je manje bitno od njenog sadržaja.Navešću sadržaja.Navešću samo neke primere koji govore o prednostima takvih inicijativa. Izračunato je da se zbog čekanja kamiona sa robom na granicama u regionu godišnje gubi 26 miliona sati, a izraženo u novcu, region gubi 800 miliona evra zbog raznih prepreka u trgovini.Uklanjanjem tih prepreka i olakšavanjem trgovine povećava se robna razmena sa svakom pojedinačnom zemljom regiona. Treba imati u vidu da je region drugi spoljnotrgovinski partner s kojim Srbija ostvaruje najveću robnu razmenu posle EU, kao što sam već navela.Inicijativa mini Šengen osmišljena je u cilju jačanja ekonomskih veza u ovom regionu, a potvrdu toga videćemo još u toku današnjeg dana, kada će u Skoplju biti potpisana tri važna sporazuma za Srbiju, a jedan od njih tiče se upravo daljeg ukidanja trgovinskih barijera, odnosno ubrzanja protoka robe između Srbije, Severne Makedonije i Albanije. Čak je ideja da se na graničnim prelazima naprave brze trake za prolaz vozila, naročito kamiona sa robom.Drugi robom.Drugi sporazum je zajednička prevencija delovanje i pomoć u slučaju prirodnih katastrofa i treći da se pokuša da se dođe do ukidanja radnih dozvola, odnosno uspostavljanja slobodnog tržišta rada u ove tri zemlje - Srbiji, Severnoj Makedoniji i Albaniji.Ovakvim načinom povezivanja povećava se i prostor za veće ulaganje srpske privrede u druge zemlje regiona. Lakše ćemo privući strane investitore, pogotovo što je investitorima uvek profitabilnije da posluju na tržištu od 18 miliona ljudi, nego na malim i sitnijim tržištima.Takođe, ova inicijativa daje osnov za poboljšanje infrastrukture, jer će EU lakše finansirati zajedničke nego pojedinačne projekte.Ono što je, takođe, važno je da ovakvi vidovi saradnje ne samo ekonomski, već i politički, značajno doprinose stabilnosti celog regiona, što šalje poruku i stranim investitorima kada se opredeljuju gde da ulažu svoja sredstva.Inicijativa mini Šengen, kako god da se u budućnosti bude zvala, takođe može da ima veliki značaj u vreme saniranja posledica korone, jer pandemija još uvek, nažalost, nije završena. Naročito se u vreme ove zdravstvene krize pokazalo da su regionalna povezanost i solidarnost izuzetno važni u zajedničkoj borbi za spasavanje ljudskih života. To se videlo i na primeru solidarnosti koju je Srbija pokazala izdvajajući vakcine za zemlje regiona.Budući da, nažalost, borba protiv pandemije još nije gotova, ovaj primer trebalo bi da bude povod za jačanje saradnje na polju imunizacije stanovništva čitavog regiona.Mislim da su ovo dovoljni razlozi zbog kojih bi i ostale države regiona trebalo da primenjuju slične sporazume koji imaju viziju zajedničkog političkog i ekonomskog prostora širom Zapadnog Balkana kroz jedinstveno tržište.Ja se nadam da će se vrlo brzo i Crna Gora i BiH pridružiti ovoj inicijativi.Povezivanje regiona i jačanje regionalne saradnje kroz ovakve inicijative kao što je mini Šengen ne treba gledati kao zamenu za proces evropskih integracija ili alternativu EU, jer jer ona to i nije. Sve zemlje potpisnice ove inicijative već imaju sporazume o slobodnoj trgovini u okviru CEFTA, koju podržava EU. Potrebno je učiniti napor i unaprediti funkcionisanje i proširenje CEFTA mandata.Regionalnu saradnju treba shvatiti kao značajan proces za napredak Zapadnog Balkana i evropskog puta u celini. U političkom smislu, punopravno članstvo u EU je spoljnopolitički prioritet za svaku zemlju Zapadnog Balkana, bez obzira na sve trenutne slabosti EU.Verujući da će sporazum koji je pred nama doprineti nadogradnji i unapređenju funkcionisanja CEFTA, poslanička grupa SDPS će podržati Predlog o izmeni Aneksa 4 Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi, koji se odnosi na utvrđivanje Protokola o definiciji pojma "proizvodi sa poreklom". Zahvaljujem.

CEFTA 2006, kojom se, kao što smo čuli, utvrđuje protokol o definiciji pojma „proizvodi sa poreklom“ i metode administrativne saradnje možemo razumeti različito. S jedne strane, kao stalno prilagođavanje CEFTA sporazuma ekonomski promenjenom okruženju zemalja članica, a sa druge strane, prilagođavanje CEFTA sporazuma širim regionalnim, evropskim, pa i globalnim ekonomskim i političkih okolnostima. Naravno, između ostalog, i kroz razvijanje zajedničkog regionalnog tržišta.Sporazum CEFTA 2006 je zamišljen kao priprema zemalja članica za nastup na zajedničkom tržištu, kako EU, tako i na globalnom tržištu, a hronološki gledano o tome smo čuli malo, pa bih naglasila da je CEFTA prethodio niz regionalnih asocijacija kroz koje su prethodne tri decenije… U prethodnih 30 godina formirale su se razne platforme slobodne trgovine, koje su praktično bile priprema za CEFTA.Podsećanja radi, još davne 1991. godine potpisana je Višegradska deklaracija, a 1992. godine je dogovorena Platforma saradnje upravo po pitanju slobodne trgovine između Poljske, Mađarske, Slovačke i Češke.Vođene Češke.Vođene ovim iskustvima, u junu 2001. godine, pod pokroviteljstvom Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope, zemlje zapadnog Balkana su potpisale Memorandum o razumevanju, o liberalizaciji i olakšanju trgovine. Međusobnu uslovljenost i povezanost različitih, kako političkih, tako i ekonomskih inicijativa, zaista potvrđuje i odluka kojom su lideri zapadnog Balkana krajem prošle godine, 10. novembra 2020. godine, na sastanku koji se desio u okviru, ovde više puta spomenutog i značajnog, Berlinskog procesa, usvojili jedinstveni Akcioni plan za zajedničko regionalno tržište. Kao što je poznato, ovaj plan obuhvata regionalnu trgovinsku oblast koja se zasniva na četiri slobode iz oblasti digitalizacije, vrlo značajne danas, inovacija, investicija i razvoja industrije.Sastanak krajem prošle godine, u novembru 2020. godine, je zapravo bio nastavak aktivnosti koje su se dešavale ranije. Konkretno, na Trećem samitu Berlinskog procesa koji je bio održan 2016. godine u Parizu, u Parizu, konkretno 4. jula. Na tom sastanku je naglašena važnost privredne saradnje, jasno navedeno da budućnost zapadnog Balkana da leži u evropskim integracijama, u izuzetno značajnoj privrednoj saradnji u okviru regiona. Regionalna saradnja je naglašena tada kao ključni element privrednog rasta zapadnog Balkana, jer jača veze između stanovništva, podstiče prekogranične i međudržavne inicijative, kao i zajednička ulaganja i obuhvata obuhvata vrlo veliko tržište, ovde danas više puta spominjano, skoro 20 miliona ljudi.Desetogodišnji bilans spoljnotrgovinske razmene Srbije sa zemljama koje koje su obuhvaćene CEFTA sporazumom, ako gledamo period od 2007. do 2017. godine, potvrđuje da je ukupna razmena između ovih zemalja povećana za 28%, da je izvoz povećan za 52%, a da je godišnji rast izvoza Srbije na tržište

od oko dve milijarde dolara. Kao što je poznato, glavna tržišta su Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Severna Makedonija.Pošto spominjem da je CEFTA 2006, dakle, konkretno 19. novembra 2006. godine je potpisan Ugovor o formiranju tzv. nove transformisane centralno-evropske zone slobodne trgovine - CEFTA 2006. kojim je stvoren okvir za unapređenu trgovinsku razmenu između zemalja regiona i CEFTA 2006. zamenjuje mrežu prethodna 32 sporazuma o slobodnoj trgovini jednim jedinim multilateralnim sporazumom.Vrlo je jasno da se CEFTA 2006. primenjuje do momenta pristupanja naše zemlje EU, a pored nje se ne sme smetnuti sa uma ni značaj još nekoliko regionalnih sa CEFTA komplementarnih inicijativa, mehanizama, kao što su na primer Savet za regionalnu saradnju, Sporazum o Energetskoj zajednici, Sporazum o Regionalnoj transportnoj zajednici i brojni drugi međunarodni sporazumi, odnosno regionalni sporazumi i inicijative koje pokrivaju različite aspekte saradnje.Već u samoj preambuli CEFTA je naglašeno, ističe se da CEFTA doprinosi procesima evropskih integracija za svaku članicu. Istovremeno, u pojedinim odredbama postoji konkretno upućivanje na odgovarajuća pravila EU. Na primer, kod pitanja konkurencije, konkurencije, usaglašavanja tehničke regulative sa standardima EU itd.Ovaj Sporazum, takođe, u mnogim odredbama upućuje na odgovarajuće

Ovakvo rešenje u CEFTA ubrzava procese integrisanja Srbije u međunarodne ekonomske tokove, što mi svakako podržavamo.Za Srbiju je članstvo u CEFTA 2006 važno, jer u ekonomskoj razmeni sa zemljama članicama CEFTA ostvaruje kontinuirani suficit, ali pored toga što postoji značajan potencijal unapređenja saradnje između ovih zemalja, u poslednjih 15 godina zemlje članice su bile suočene, kao što smo to malopre čuli, što je činjenica, sa otežavajućim okolnostima koje su najčešće spadale u grupu tzv. ne carinskih barijera. barijera. O tome smo čuli u prethodnoj diskusiji.U proteklih nekoliko godina zbog problema u komunikaciji članica CEFTA 2006 otvorilo pitanje da li je potrebno potpuno izmeniti ili u značajnoj meri revidirati CEFTA 2006. U praksi se pokazalo, naime, da Sporazum ne sadrži jasne mehanizme rešavanja ekonomskih sukoba članica i ne postoje sankcije za kršenje ovog sporazuma. Posebno se ističe kao problem, na primer, da je vreme fitosanitarnih službi na graničnim prelazima različito zbog čega se gubi dosta vremena, dolazi u situaciju da roba ne može da se ocarini isti dan itd. Istraživanja do kojih smo došli pokazuju da se, na primer, u 2019. godini na graničnim prelazima zbog fitosanitarnih potvrda čekalo u proseku po 11 sati i da se, kao što smo to čuli, gube milioni radnih sati.U okviru CEFTA 2006 javljaju se i neke ne carinske barijere, kao što sam pomenula, koje strane ugovornice uvode da bi onemogućile izvoz pojedinih proizvoda iz zemalja partnera. Na primer, preduzeća iz Srbije često iznose brojne primedbe na mere koje Severna Makedonija uvodi svake godine kako bi se umanjio uvoz brašna iz Srbije ili mere koje Bosna i Hercegovina uvodi da se poveća nivo akciza za velike proizvođače piva iz Srbije itd.Da

provedenog upravo u STO zemlja kandidat za članstvo u EU ne može zatvoriti pregovaračko Poglavlje 30 – ekonomski odnosi sa inostranstvom ili, ako pričamo danas o novoj revidiranoj metodologiji, ne može se jednostavno zatvoriti klaster šest, koji uz Poglavlje 30 čini još i Poglavlje 31 sa kojim, takođe, ne stojimo divno, spoljna bezbednosna i odbrambena politika.Pored politika.Pored određenih problema, značaj CEFTA 2006 je potvrđen u teškim okolnostima pandemije Kovid-19 i o tome smo čuli malo u prethodnim izlaganjima.Naime, na samom početku izbijanja pandemije negde početkom prošle godine uspostavljeni su tzv. zeleni koridori ili ti trake za kretanje kamiona kako bi se sprečila nestašica osnovnih roba i medicinskog materijala i ublažili poremećaji u transportu i trgovini, a svi se vrlo dobro sećamo mera restrikcije ograničenja kretanja u celom svetu, a posebno i kod nas.Dakle, u 2020. godini, prošle godine u martu, ako računamo vreme od tada kada je uvedeno, pola miliona, 500 hiljada kamiona je koristilo mogućnost korišćenja zelenih koridora. Trenutno na mesečnom nivou u proseku oko 61 hiljada kamiona koristi zelene prelaze, a oko 13 hiljada prioritetnih prelazak. Imajući u vidu uspeh ove inicijative, članice su se usaglasile oko neophodnosti proširenja zelenih koridora na sve granične prelaze koji vode u region, uključujući tri železnička granična granična prelaza kako bi se zaista smanjilo vreme čekanja na prelazima, smanjili generalno ukupni troškovi i jednostavno ubrzala i kontrola.U prethodnih 15 godina postupno se radilo na otklanjanju problema koji su uočeni u procesu implementacije CEFTA sporazuma i u tom smislu je upravo i današnji Predlog zakona o potvrđivanju Odluke o izmeni Aneksa 4 kojim se utvrđuje Protokol o definiciji pojma „proizvoda sa poreklom“ i metodom administrativne saradnje. Dakle, i ovo upravo predstavlja deo tog procesa otklanjanja prepreka u implementaciji sporazuma.Tokom 2011, 2013. i 2015. godine inicirane su promene dodatnih protokola, menjani su aneksi uz dodatni protokol, a ni današnja rasprava ne predstavlja prvu promenu Aneksa 4 pošto se ona desila već 2013. i 2015. godine. Ovaj visoki dom, Narodna skupština je 2018. godine ratifikovala dodatni Protokol 5 uz Sporazum olakšavanju trgovine izmeni Odluke Zajedničkog komiteta CEFTA sporazuma u vezi sa Protokolom A o definiciji pojma „proizvodi sa poreklom“ i metode administrativne saradnje.Podsetila bih i da je nakon stupanja na snagu CEFTA 2006. otvorila mogućnost da ove zemlje, zemlje Zapadnog Balkana da se one uključe u sistem dijagonalne kumunikacije porekla sa kako sa EFTA tako i mediteranskim zemljama. PEM konvencija koju je spomenula uvažena ministarka u njenom uvodnom izlaganju je stupila na snagu 1. januara 2012. godine, obezbeđujući jedinstvena pravila o poreklu i mogućnost regionalne komunikacije porekla proizvoda u Evropi.Potom se polako, postepeno ova konvencija proširuje i na mediteranske države najpre Severne Afrike koji učestvuju u Barselonskom procesu. procesu. Sve ovo vodi ka evro-mediteranskoj uniji, ali i na za nas značajne zemlje Jugoistočne Evrope, sve nas koji učestvujemo u procesu stabilizacije pridruživanja EU. Kasnije Kasnije su ovome pristupile zemlje iz tzv. Istočnog partnerstva, Ukrajina i Gruzija.Cilj PEM konvencije je da zameni postojeće protokole o poreklu svim sporazumima o slobodnoj trgovini između strana ugovornica jedinstvenim pravnim instrumentom kojim su utvrđena pravila o poreklu i pristupanja PEM konvenciji su stvoreni dodatni uslovi za liberalizaciju trgovine između zemalja potpisnica, širi pristup tržištima i ekonomska i politička integracija.Liberalizacija režima međunarodne trgovine, ali liberalizacija režima pravila o poreklu proizvoda utiče značajno na stvaranje regionalnih proizvodnih lanaca. Liberalizacija režima, pravila o poreklu proizvoda više doprinosi rastu međunarodne trgovine u Evropi, posebno posle 2012. godine, nego odobreni trgovinski preferencijali.Budući da se ovim predloženim izmenama, konkretno ovim Predlogom zakona za Srbiju, za Republiku Srbiju otvaraju nove mogućnosti, nove ekonomske mogućnosti, povećava se broj proizvoda koji može izvoziti kako na tržište EU, tako i na tržište zemalja EFTA i samih partnera u CEFTA 2006. naša Poslanička grupa Savez Vojvođanskih Mađara svakako podržava ove predloge i u danu za glasanje će glasati za njega. Zahvaljujem.

Zahvaljujem se predsedavajuća.Uvažena ministarka, kolege i koleginice narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, ja ću na samom početku iskoristiti priliku istaći da će Poslanička grupa SPS podržati danas Predlog zakona o potvrđivanju Odluke Zajedničkog komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi Aneksa 4 ovog Sporazuma kojim se utvrđuje Protokol o definiciji pojma „proizvod sa poreklom“ i metode administrativne saradnje i u narednim minutima ću se potruditi da prvo tu odluku naše poslaničke grupe i obrazložim.Za temu o kojoj danas govorimo veoma je značajan koncept regionalnih ekonomskih integracija koje predstavljaju udruživanje više zemalja čiji je glavni cilj i osnovni motiv liberalizacija međusobne trgovine i regulisanje trgovine sa trećim zemljama.

Srbija ima više zaključenih i potvrđenih međunarodnih bilateralnih i multilateralnih sporazuma o slobodnoj trgovini. Centralno-evropski ugovor o slobodnoj trgovini poznatiji kao CEFTA osnovale su Poljska, Mađarska i Čehoslovačka u Krakovu 1992. godine. Ove tri države, kao i većina kasnijih njenih članica su pristupom u EU napustile samu CEFTU i nju danas u principu čine uglavnom zemlje Jugoistočne Evrope.Danas

što još više naglašava evropsku perspektivu evropskog regiona i želju za pridruživanje EU.CEFTA sporazum veoma je značajan iz razloga što omogućava trgovinu pod istim uslovima za sve proizvođače, otvara se veće tržište za trgovinu i investicije, a povećava se i mogućnost za izlazak na evropsko tržište po povlašćenom tretmanu. Neke od najznačajnijih prednosti CEFTE su upravo u prvom redu ekonomska saradnja, takođe liberalizacija trgovine uslugama, dijagonalna kumulacija porekla robe, otklanjanje tehničkih barijera i transparentnost.Razlozi za potvrđivanje ove odluke odnose se pre svega na potrebu implementacije novog seta pravila o poreklu robe koje je predmet trgovinske razmene unutar CEFTA sporazuma. Reč je o alternativnim pravilima o poreklu robe koja su bazirana, revidirana u Regionalnoj konvenciji o pan-evro-mediteranskim pravilima o poreklu robe koja je poznatija i kao PEM konvencija.Cilj ove konvencije je da se obezbede identična pravila o poreklu proizvoda, a sve sa ciljem da se obezbede isti standardi u trgovinskim odnosima između samih zemalja potpisnica. Pojam „proizvodi sa poreklom“ odnose se na proizvode koji su u potpunosti proizvedeni u jednoj državi koji mogu da se odnose i na određene materijale koji su dobijeni u toj zemlji, ali pod uslovom da su ti materijali prošli dovoljnu obradu u datoj zemlji.Tržište zemlji.Tržište na koje se odnosi CEFTA sporazum obuhvata populaciju od oko 30 miliona stanovnika. Zajedničko svim tim državama je da se radi upravo o malim privredama, čiji proizvodi nisu u dovoljnoj meri konkurentni. Članice uglavnom izvoze poljoprivredno-prehrambene proizvode, a uvoze proizvode visokog stepena prerade i mašine.Spoljnotrgovinska razmena naše države ukupno posmatrajući u poslednjih deset godina najveće je bilo upravo sa zemljama koje čine EU i ona je činila 61,4% ukupne razmene. Drugi po važnosti partner jesu upravo zemlje CEFTE i u njih smo uglavnom izvozili poljoprivredne proizvode, električne mašine, aparate, drumska vozila i pića. Posmatrajući pojedinačno po zemljama najveći suficit u spoljnoj trgovini Srbija je ostvarila upravo sa BiH, Crnom Gorom i Severnom Makedonijom.Zapadni

koja je svojim jednostrano uvedenim taksama, od 100% na uvoz srpske robe, zatvorila put za privrednu komunikaciju, čime je učinjena ogromna materijalna šteta celom regionu, ali je narušeno i poverenje, kao i sami politički odnosi unutar regiona.Uprkos apelima stranih zvaničnika, predstavnika mnogih država i međunarodnih organizacija, da se ukinu takse, Priština je držala iste, punih godinu i po dana, sve do 1. aprila 2020. godine. Uvođenje takse od 10%, a ubrzo potom i od 100% na robu koja se izvozi na prostor KiM, pogodilo je najviše, upravo proizvođače, izvoznike robe široke potrošnje, prehrambene, poljoprivredne i drvne industrije. Posebno one sa juga Srbije, a svakako je uticalo, upravo i na dijalog između Beograda i Prištine.Uvođenje takse najviše je pogodilo i građane zbog nestašice određenih proizvoda, njihovog poskupljenja, ali i same proizvođače. Mislim da je pitanje koje se upravo postavlja - kako je moguće da mi u 21. veku možemo da po etničkoj pripadnosti klasifikujemo ili brašno ili ulje ili neki drugi proizvod?U procesu regionalnih ekonomskih inicijativa, kakva je CEFTA, ekonomija treba da se odvija bez carine, bez taksi, bez ograničenja, bez granica, ili bar u što većoj povoljnosti, a sa što manje ograničenja, što je svakako višestruko i za sve strane bih iskoristio priliku da podsetim da je Srbija jedna od osnivača UN i mnogih drugih međunarodnih organizacija. Srbija je potpisnica mnogih bilateralnih i multilateralnih ugovora, kojima je prihvatila upravo standarde tih organizacija. Naš put ka EU je spoljnopolitički cilj naše zemlje. Istina je da smo više puta bili iznevereni, kada je reč o međunarodnom pravu i pravdi i doživeli dvostruke aršine, ali ostaje nam pravo da verujemo u pravdu, kao vrhovnu vrednost koja će biti podjednaka i za velike, ali i za nas male nacije i narode.Još jedan značajan korak u pravcu zajedničke saradnje, predstavlja i mini Šengen, zajednička inicijativa Srbije, Albanije i Severne Makedonije, iz 2019. godine, koja se odnosi na slobodan protok robe, kapitala, ljudi i usluga, što su upravo četiri osnovna principa jedinstvenog tržišta EU.Ideja je da ovaj zajednički projekat tri države vodi ka većoj i čvršćoj povezanosti na Balkanu, što čini ovaj region bližim EU. Akcenat je na ekonomskoj saradnji, jačanju naših ekonomija, međusobnom saradnjom, ali i zajedničkim nastupanjem na trećim tržištima.Zahvaljujući mini Šengenu, unapređena je trgovinska saradnja zemalja potpisnica, postajemo otvoreniji jedni prema drugima, a ekonomski rast vodi dalje rastu upravo ličnog standarda naših građana.Za nepune dve godine i prvih inicijativa učinjeno je dosta konkretnih koraka. Potpisan je Memorandum o slobodnom kretanju ljudi samo uz ličnu kartu, objedinjavanje procedure za izdavanje radnih dozvola za sve građane zemalja Zapadnog Balkana, uspostavljeno je dvadesetčetvoro časovno funkcionisanje graničnih kontrola za fitosanitarne i veterinarske kontrole, uspostavljen je i zajednički granični prelaz između Srbije i Severne Makedonije.Danas se u Skoplju održava veoma važan ekonomski skup, jedan od najznačajnijih u poslednjih nekoliko godina. Skupu prisustvuju premijeri Albanije, Severne Makedonije, predsednik Republike Srbije, predstavnici Vlada i drugih finansijskih institucija.Na Skopskom forumu o regionalnoj saradnji, okupilo se oko 400 kompanija i privrednika, kako iz Srbije, Albanije, Severne Makedonije, BiH, ali i drugih regionalnih, ali i evropskih ekonomija iz oblasti građevinskog sektora, turizma, prehrambene industrije, energetike, telekomunikacija.

koja se odnose na trgovinu, radne dozvole i međusobnu podršku u slučaju požara, poplava i drugih katastrofa. Predviđeno je da se u narednom periodu na graničnim prelazima naprave i brze trake za brži prolaz ljudi iz regiona.Takođe je važno reći i to da se region zajedno borio i bori se i dalje protiv pandemije, koja je globalni fenomen i ne zna za granice. Srbija se i ovom prilikom istakla kao nesebičan i solidaran sused, pružila prvu pomoći i ruku prijateljstva zemljama u okruženju, po pogledu nabavke i vakcina i medicinske opreme.Ono što bi svima nama trebao da bude zadatak i prioritet jeste da radimo na jačanju dobrosusedske saradnje, političkih, ekonomskih, privrednih veza, a sve to se može postići upravo kroz dijalog i kompromis.Naš zajednički cilj jeste jak i stabilan region, bez tenzija i sukova, kao i povoljna ekonomska klima za privlačenje investicija i bolji životni standard za građane naših zemalja. Regionalna saradnja, dobrosusedski odnosi, međusobna pomoć i podrška su principi na kojima svi u regionu treba da težimo. Moramo shvatiti da bližih od svojih komšija nemamo, da će od naše saradnje i napretka zavisiti životni standard naših građana, ali i kvalitet budućnosti naših pokolenja.Ovde je osnovno pitanje ne samo za Srbiju, već i za sve ostale zemlje na Balkanu - da li želimo da za 300 godina ove prostore naseljavaju ljudi koji će imati DNK naših naroda ili ćemo zarada dnevno političkih ciljeva dozvoliti da za tuđe interese žrtvujemo svoju budućnost. Verujem i nadam se da dolazi i vreme i generacije neopterećene primarno prošlošću koje će na prvom mestu biti spremna da traže zajedničke imenitelje, da upoznaju tradiciju i kulturu drugih koji će uz unapređenje kvaliteta života rešavati senke prošlosti koje će tada možda izgledati izgledati bleđe.Svako od nas ima svoj stav po ovim temama, ali ovde je pitanje da li smo spremni da izronimo iz svoje brzopletosti i da pokažemo da smo kao narod i mudri i vredni i bolji od onih koji pokušavaju sve zajedno da nas i zavade i predstave drugačijima.Zato i predstave drugačijima.Zato mi u SPS ćemo podržati sve ono što ima za cilj upravo rađanje mostova i integracije. Kao što sam rekao na samom početku, punu podršku ćemo u danu za glasanje dati ovim tačkama koje se nalaze na dnevnom redu. Zahvaljujem.

poštovana ministarka, kolege poslanici, imali smo prilike dosta danas da čujemo o CEFTI, kao jednom od trgovinskih sporazuma koji je očito kroz godine,

na inicijativu Ujedinjenog kraljevstva, Danske, Švedske, Austrije i Portugalije. Sada smo pričali o CEFTI koja je još u decembru mesecu 1992. godine, takođe od članica koje su sada članice EU, Češka, Slovačka, Mađarska. Naravno, posle su ušle i one zemlje koje su praktično bile u predpristupnom članstvu u odnosu na EU i sada više nisu članice CEFTE i sada se mi nalazimo u tom trgovinskom sporazumu od 2013. godine,

tzv. Kosova. Zašto UMNIK? Zato što oni jedino imaju međunarodni status, jer Kosovo nema međunarodni status, iako je prihvaćeno kao tzv. država od nekih članica UN, ali nedovoljno da bi imala međunarodni status i zato to radi UMNIK u njihovo ime.Ja ću vas podsetiti, svi smo ovde govorili praktično o uvođenju taksi koje su bile protiv sporazuma koji se odnosi na CEFTU, ali Srbija je izgubila preko 100 miliona evra u direktnom trgovinskom odnosu kada je u pitanju podrška srpskim opštinama, kada je u pitanju roba porekla iz Srbije. Ono što je najinteresantnije, UMNIK se data nije oglašavao po tom pitanju dok god su traje sankcije.Uslov nastavka bilo kakvog razgovora Beograda i Prištine je bilo upravo da se vratimo na sporazume koje nam daju međunarodne organizacije, čiji smo i mi članovi, jer Srbija jer Srbija poštuje svoje bilateralne i multilateralne sporazume i kao takva ozbiljna država štiti svoje interese.Ono što vidimo,

uimplementirala sve one tačke koje je potpisala, ali to je neki manir očito da se na silu neke stvari sprovode u međunarodnoj politici, što mislim da nema podršku većine država Ujedinjenih nacija i negde postoji očito i slabost Evropske unije kada pričamo uopšte po pitanju Prištine i odnosa poimanja međunarodnih sporazuma.Interesantno je da sadašnje u CEFTA-i imamo, tako da je generalni sekretar ove međunarodne organizacije iz Slovenije, što pokazuje podršku Evropske unije da zaista ovakav trgovinski sporazum koji je u stvari negde članstvo većine država zapadnog Balkana, u stvari negde je i kontakt sa Evropskom unijom, čime se mi spremamo da budemo punopravni članovi Evropske unije i da je to jedinstvena zona slobodne trgovine u jugoistočnoj Evropi.Tako da, implementacija ovog seta pravila za nas ima veliki značaj, ali i očekujemo promenu kada sve nacionalne, znači svoje politike primene, implementiraju ova pravila, očekujemo da će i sastavni deo ovih pravila postati ono što nama omogućava, ali i državama koje su potpisnice CEFTA-e, bolju konkurentnost proizvoda, bolju našu saradnju i kao što smo videli, cilj je povećanje veće trgovinske razmene.Samim povećanjem povećanjem trgovinske razmene povećavate privredne aktivnosti, imate veće prihode za budžet, povećavate zaposlenost, priliv stranih direktnih investicija, i kao što vidite šta donosi ta trgovinska razmena. Znači, mi danas pričamo o tome, a u stvari koliki su efekti ovakvih sporazuma koje Srbija implementira u sladu sa donesenim protokolima.Treba reći da je razlog zbog koga mi danas to radimo je Vlada naše Republike Srbije usvojila 16. juna ovaj protokol i tekst, a potvrđen Protokol u Skoplju je 21. juna ove godine, tako da mi sada vršimo ratifikaciju ovakvog jednog Sporazuma i otvaramo vrata za implementaciju ovog seta pravila gde tražimo da odredbe te regionalne PEM konferencije se implementiraju u naše zakonodavstvo i ta pravila o poreklu da budu obuhvaćena interesima Srbije, ali i interesima država koje su članice CEFTA-e, pogotovo u regionu.Ciljevi naši su, pored početka primene, i privremena primena dok ne dobijemo punu ratifikaciju ovih pravila i onaj ko želi može da se izjasni po kojim će pravilima da izvozi tu robu, ali ono što je nama važno da mi sada imamo otvorenu mogućnost za tržišta zemalja i koje su članice CEFTA-e i EFTA-e i Evropske unije i Turske.To je za nas od velikog značaja da naši proizvodi praktično nemaju bilo kakve barijere i da je naša nacionalna procedura usaglašena ovim usvajanjem ovim usvajanjem i ratifikacijom Sporazuma.Najvažnija rešenja, čuli smo u Aneksu 4 kako su definisana kada je u pitanju kumulativno poreklo robe i kada je u pitanju načelo zabrane povraćaja PDV-a kada je u pitanju oslobađanje plaćanja poreza, povećanja praga tolerancije kada su u pitanju poljoprivredni proizvodi i industrijski proizvodi, kao i fleksibilno načelo kada je u pitanju sam transport robe do krajnjih destinacija, i imamo inovativne odredbe kao i deo koji se odnosi na alternativne specijalizovana pravila za određene proizvode.E, sada, mi danas praktično govorimo o ovom vrlo važnom sporazumu, ali ono što je za nas još značajnije mislim da je negde dobro, što danas pričamo o ovim sporazumima, što u isto vreme juče i danas vidimo da inicijativa koja je od 2019. godine, kada govorimo o „mini Šengenu“ potekla praktično od predsednika Aleksandra Vučića, koji je jednostavno video budućnost regiona u saradnji Srbije, Makedonije i Albanije, je dobila negde svoje rezultate smo imali tu pauzu u 2020. godini zbog pandemije, ipak se mnogo toga radilo i za vreme 2020. godine, jer sporazumi o slobodnoj trgovini, odnosno protoku roba i usluga koji treba predsednik Vučić da potpiše, kao i oni koji se odnose na na zajedničko delovanje u vezi elementarnih nepogoda i onaj deo koji mislim da je najvažniji, a to je stvaranje jedinstvenog tržišta rada, znači, ukidanje radnih dozvola, kada je u pitanju Srbija, Severna Makedonija, Albanija mislim da predstavlja u stvari za nas kreiranje budućnosti regiona.Zašto ovo govorim? Zato što očito neki događaji vas pretiču kada su u pitanju uopšte određene inicijative i danas pričamo o tome da je gospodin Vučić govorio da postoje zajedničke inicijative i zajedničko gledište kada je upitanju zelena agenda, a to je u skladu sa onim zelenim Sporazumom koje je EU potpisala i kada govorimo o industriji naše tri zemlje koje jednostavno tu industrijsku proizvodnju i kompletnu trgovinsku razmenu treba da podigne.Gospodin Zaev je na današnjem ekonomskom forumu rekao da ćemo mi ovu godinu, ove tri zemlje, završiti sa protokom roba i usluga ukupnom od 76 milijardi evra. To izgleda za nas jako mnogo, međutim kada pogledate Poljsku i države koje su sarađivale u okviru CEFTA-e, kada govorimo o Češkoj, o Slovačkoj, o Mađarskoj, znači kada govorimo o članicama EU, vi vidite da je to u stvari za sada dosta slabije. Ali, to je dobra polazna osnova u stvari, da će ova regionalna regionalna inicijativa i sporazum između ove tri zemlje zaista zaživeti.Kada govorimo o činjenici da ćemo 1. januara 2023. godine ići sa ličnom kartom preko Makedonije do Albanije i da ćemo do Grčke praktično ići takođe sa ličnom kartom, onda govorimo o mobilnosti naših građana mnogo većoj, a da ne govorimo o privredi da ćemo imati posebnu traku kojim će ići građani koji su u okviru ove inicijative „mini Šengena“ i sporazuma, pogotovo kada govorimo o privrednicima i o kamionima koji će voziti robu.Da li govorimo o CEFTA-i, o EFTA-i, kada govorimo o „mini Šengenu“ i kada govorimo o tom brzom prometu roba i usluga, i kada govorimo o uštedi od gotovo preko 800 miliona evra kada se ukinu te granice, pa ukinu te carine, onda vidite koliko se u stvari povećava mobilnost i ekonomska mogućnost priliva stranih direktnih investicija pre svega u Srbiji, koja je inače sada vodeća ekonomija po svim ekonomskim parametrima, koja pokazuje u stvari jedan veliki iskorak u budućnost. To je juče direktno nedvosmisleno gospodin Vučić govorio o tome.Mislim da to danas građani Srbije negde dobijaju kao informaciju, ali kada se suoče sa tom svojom papirologijom, sa putovanjem preko Makedonije do Albanije, onda će videti u suštini koliko je mnogo uradio i predsednik države, i Vlada Republike Srbije da jednostavno pripremi ambijent u kome ovi sporazumi treba da zažive.Znači, zažive.Znači, mi ukidamo barijere. Doći će do izrade tzv. identifikacionih personalizovanih kartica koje će koristiti određene aplikacije, a te aplikacije treba da daju mogućnost i popusta kada je u pitanju korišćenje hotela, restorana, prevoza ove tri države, ali govori se čak i o tome da će se uvesti i mogućnost popusta za ove tri države za određene usluge kada je u pitanju Srbija, Makedonija i Albanija.Govorimo Albanija.Govorimo danas o tome da smo učesnici, kao država, na ekonomskom forumu inicijative „mini Šengena“. Treba reći da 4.1044 firme u Srbiji rade sa firmama iz Severne Makedonije, a 1.004. sa firmama iz iz Albanije. Što u stvari pokazuje da postoji preko 53.000 zaposlenih koji rade u tim firmama koje sarađuju sa Severnom Makedonijom i Albanijom. To zaista pokazuje zavidan stepen, odnosno potencijal sa kojim mi ulazimo praktično u ovaj sporazum.Naravno, uspostaviće se i zajednički portal za ove tri države koje će biti na tri jezika. Mislim da je to od velikog značaja i sigurna sam da će vaše ministarstvo, gospođo Matić, voditi računa, pogotovo kada je u pitanju trgovinska razmena. Balkan u stvari bez granica, ideja Balkan balkanskim narodima u stvari negde počinje ovde da živi i mi postavljamo te temelje inicijative.Mislim da je jako važno reći zaista, da nije bilo vođenja te odgovorne politike, i spoljne i unutrašnje politike kada je u pitanju gospodin Vučić, i kada je bio na poziciji premijera, a i sada kada je na poziciji predsednika države, mi ne bi mogli da razgovaramo uopšte ni o ovakvim inicijativama, ni o mogućnosti mobilnosti građana, ni o privredi koja daje jednostavno jedan novi zamajac, pogotovo kad je privredni rast Srbije u pitanju. Jednostavno, građani žele da žive bolje i sada mogu uz ono što jednostavno i predsednik države i ova Vlada Republike Srbije radi.Neki želi očito da svojim političkim delovanjem na na svetlu Srbije pokušaju da jednostavno zaustave ovaj razvoj Srbije, da promene tok istorije kojoj očito Srbija teži, a to je napredak, i žele da šalju određene poruke da nasiljem mogu da se menjaju politički odnosi u Srbiji i Srbije sa drugim državama. To je ono što mi imamo prilike da čujemo od određenih političkih aktera, kao što je Đilas, kao što je Marinika Tepić, kao što je Vuk Jeremić ovde u Srbiji. Ali, mislim da građani Srbije dobro prepoznaju uopšte ko ih vodi u budućnost i ko brine o ko brine o njima i njihovim interesima i ko brine o njihovom standardu u budućnosti, a ko želi da se bavi isključivo sitnim svojim sopstveničkim interesima.Dakle, oni ne govore o izborima, jer znaju upravo da nemaju uporište kod građana Srbije i znaju da nemaju građane sa kojima mogu da razgovaraju o razvoju regiona, o miru, o stabilnosti, o budućnosti, već jednostavno oni žele da budu kreatori nasilja, nestabilnosti u regionu, pre svega time što bi napadom na Aleksandra Vučića i njegovu porodicu pokušali da stave kompletnu borbu protiv mafije i kriminala u funkciju svog političkog programa kojim žele da dobiju određene glasove. To se neće desiti.Očito ovi sporazumi pokazuju kojim putem Srbija želi da ide i koji su to rezultati. Kad pogledate zaista ove rezultate i godinu 2020. koja je za ceo svet bila najgora, a priliv stranih direktnih investicija u Srbiji iznosio je od tri milijarde evra u bruto iznosu, odnosno 2,9 milijardi evra u neto iznosu, to pokazuje u stvari da međunarodne institucije i međunarodni privredni subjekti Srbiju vide kao sigurnu, bezbednu destinaciju. To jeste zahvaljujući odgovornoj politici Aleksandra Vučića i Vladi Republike Srbije koju vodi gospođa Ana Brnabić. To će sigurno biti prepoznato na sledećim izborima, sledeće godine, kada građani budu mogli da se izjasne i daju svoj sud o tim rezultatima.Zbog toga, smatram da će u danu za glasanje Srpska napredna stranka i lista Aleksandar Vučić – Za našu decu podržati ovaj predlog koji je danas na dnevnom redu. Hvala. Hvala.